utvrdimo kvorum.Saglasno članu 88. stav 5. kvorum postoji u danu za glasanje ako je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u jedinice elektronskog sistema za glasanje.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 188 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da, prema tome, postoje uslovi za odlučivanje.Prelazimo na odlučivanje.Prva tačka dnevnog reda.Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o državnim službenicima, u načelu.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

članu 196. stav 4. Ustava Srbije, zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: poslanika, za – 188, nije glasalo – četvoro.Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.Pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o državnim službenicima u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje:

reda.Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama, u načelu.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

i u prethodnom slučaju, stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

načelu.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: poslanika, za – 191, nije glasalo – dvoje.Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.Pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

dnevnog reda.Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, u načelu.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

načelu.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.Pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih

poslanika, za – 189, nije glasalo – troje.Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, usvojila Predlog zakona o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave.Peta reda.Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, u načelu.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje:

poslanika, za – 179, nije glasalo troje.Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.Pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predloga zakona o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinice lokalne samouprave, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave,

Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuje javno zaduživanje većina glasova svih narodnih poslanika.Stavljam na glasanje Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije UniCredit Bank Srbija, A.D. Beograd za potrebe finansiranja Projekta Ruma – Šabac – Loznica, u narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: poslanika, za – 190, nije glasalo dvoje.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije UniCredit Bank Srbija, A.D. Beograd za potrebe finansiranja Projekta Ruma – Šabac – sada prelazimo na odlučivanje o predlozima zakona o potvrđivanju međunarodnih ugovora, odnosno sporazuma i memoranduma (tačke od 7. do 9. dnevnog reda), podsećam vas na osnovu člana 105. stav 3. tačka 6. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuje zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika.Prelazimo na odlučivanje.Sedma tačka reda.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Hong Konga specijalnog administrativnog regiona Narodne Republike Kine o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu i sprečavanju poreske evazije i izbegavanja, u celini.Molim

troje.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.Osma tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti sprovođenja prioritetnih projekata u Republici Srbiji,

troje.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.Osma tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske o zapošljavanju članova porodice koji žive u zajedničkom domaćinstvu sa članovima diplomatski i konzularnih predstavništva, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

reda.Pošto je Narodna skupština obavila jedinstveni pretres o Predlogu odluke, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog odluke o usvajanju Kodeksa ponašanja narodnih poslanika, u načelu.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje:

članove 1, 17, naziv Glave VI iznad člana 22. i član 22, na naziv Glave VII iznad člana 23. i članove 23, 24. i 25.

nego što zaključim sednicu, želim samo čestitam svima onima koji slave Božić po Gregorijanskom kalendaru.